от Комисията по вероизповеданията и правата на човека и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Първо ще чуем доклада на водещата Комисия. Господин Велчев, слушаме Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо трябва процедура за допускане в залата. Виждам, че в залата няма достатъчно хора, но все пак трябва да я подложим на гласуване, тъй като трябва в зала да допуснем господин Лазар Лазаров – заместник-министър по труда и социалната политика, Ирина Иванова – началник отдел в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”. Моля да подложите на гласуване допускането в залата.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2014 г.” На редовно заседание, проведено на 5 февруари 2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека, разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г. На заседанието присъстваха господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Ирина Иванова – началник отдел в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи”. Присъства и госпожа Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, и господин Баки Хюсеинов – заместник- председател на същата Комисия, както и представители на неправителствени организации. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров. Проектът на закон се внася във връзка с изпълнение на поети ангажименти на за транспониране в националното законодателство на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъже и жени в областта на заетостта и професиите. Законопроектът предлага изменение на чл. 9 от закона и създаване на нова т. 17 в § 1 от допълнителните му разпоредби. С предложената нова редакция на чл. 9 се постига терминологично съответствие на текста и с превода й на съответните разпоредби в Директива 2006/54/ЕО и други антидискриминационни директиви. В досегашния текст на чл. 9 ищецът е поставен в неблагоприятно положение – трябва да докаже дискриминацията, а в предлаганата нова редакция – ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен, което е по-справедливото решение на проблема. В действащия закон равното третиране на мъже и жени е уредено в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които да се допуска дискриминацията и всяка проява на неравнопоставеност, включително по признак „пол”. Предлаганото допълнение в закона е създаването на т. 17 в § 1 от Допълнителните разпоредби, която регламентира, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът „пол” включва и случаите на промяна на пола. Представителите на Комисията за защита от дискриминация представиха становището си по Законопроекта, в което обстойно е аргументирана подкрепата им на Законопроекта. При проведената дискусия бяха изразени мнения в подкрепа на Законопроекта и необходимостта от транспонирането в националното законодателство изискванията на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Обсъдени бяха и положителните становища по проектозакона от Комисията за защита от дискриминация и от Омбудсмана на Изказано беше и мнение против създаването на новата т. 17 в Допълнителните разпоредби. По-голямата част от членовете на комисията подкрепиха мотивите на вносителя по Законопроекта и заявиха, че предлаганата промяна на закона е в посока на проевропейското развитие на Република България и хармонизацията на вътрешното ни законодателство с европейското. След проведените разисквания, Комисията по вероизповеданията и правата на човека с 12 гласа „за”, 1 глас „против” и 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, №

Сега ще чуем доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Танчев, Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 28 януари 2015 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерски на 18 декември 2014 г. В заседанието на Комисията взеха участие господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Ирина Иванова – началник отдел в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” в Министерството на труда и социалната политика. Настоящият Законопроект цели да прецизира въведените в националното законодателство изисквания на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите по отношение на защитата от дискриминация при промяна на пола и прехвърлянето на тежестта на доказване. В отговор на запитване EU PILOT поема ангажимент да измени Закона за защита от дискриминация в срок до края на 2013 г. Запитването се отнася до установени несъответствия при транспонирането в националното законодателство на Директива 2006/54/ЕО. Европейската комисия поставя същите въпроси на България и в запитване EU PILOT 3526/12/JUST за транспонирането в националното законодателство на Директива 2004/113/ЕО относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. В действащия Закон за защита от дискриминация равното третиране на мъжете и жените изрично е регламентирано в чл. 4, ал. 1, където са посочени признаците, по които не се допуска дискриминация, включително и „пол”. В отговор на запитването на Европейската комисия предложеният Законопроект предвижда създаването на т. 17 към § 1 от Допълнителните разпоредби на закона, която да постановява, че по смисъла на чл. 4, ал. 1 признакът „пол” включва и случаите на промяна на пола. Във връзка с прехвърлянето на тежестта на доказване Законопроектът предлага нова редакция на чл. 9 от ЗЗД, според която дискриминираното лице – ищец или жалбоподател, се освобождава от тежестта на доказване, когато представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация. В този случай ответникът е този, който трябва да докаже, че няма нарушение на принципа за равно третиране. С предложените изменения и допълнения на Закона за защита от дискриминация се цели да се постигне съответствие с разпоредбите разпоредбите на правото на Европейския съюз по поставените въпроси и да се укрепят създадените законодателни гаранции за защита от дискриминация в случаите на промяна на пола и при прехвърляне на тежестта на доказване при дискриминация. Законопроектът не предвижда пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерски съвет на 18 декември 2014 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Танчев. От името на вносителите? Няма да има представяне на Законопроекта. Дебатите са открити. Заповядайте, имате думата,

От името на Патриотичния фронт ще изразя несъгласие с приемането на подобни допълнения и изменения в Закона за защита от дискриминация по няколко причини. Аз съм член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Там гласувах против тези неща, и ще обясня накратко защо народното представителство не трябва да подкрепя подобни промени в Закона за защита от дискриминация. Първо, притеснителното е, че по чл. 9 се изменя и се обръща тежестта. Тоест всеки може да отиде и да каже: „Мен ме дискриминираха!”, без да приложи никакви доказателства и ответната страна трябва да прилага доказателства, че е невинна. Обръщането на практиката за нас е неразбираемо. Може би в Европа имат някакви други виждания по тези проблеми, но не мога да си обясня факта как може някой да обвини някой, без никакви доказателства?! Това за нас е недопустимо. Но по-фрапантното е в Допълнителните разпоредби, където се предлага текстът – т. 17, чл. 4, ал. 1 включва „и случаите на промяна на пола”. Къде в европейските директиви сме задължени да включим подобен текст в българския Закон за защита от дискриминация? От експертите в Комисията беше съобщено, че е така, но аз прегледах доста директиви някъде някой да ни е задължил да включваме подобно нещо. Докога ще позволяваме в българските закони да има подобни термини и деградация?! В крайна сметка нямаме ли страх от Бога поне?! В Закона за защита от дискриминация ясно е казано – и ще Ви прочета съвсем накратко: според чл. 4, ал. 1 са изразени всички признаци, които касаят дискриминацията. Там е написано: „основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия, вяра и други”. И завършва с това: „както и всякакви други признаци”. В българския Закон за защита от дискриминация ясно е казано, че всеки на база на пол или на други признаци ще може да търси правата си. Така че за нас от Патриотичния фронт е недопустима тази промяна, която се извършва в Закона за защита от дискриминация особено в тази й част. Затова Ви призовавам да не позволяваме подобни текстове да влизат в българското законодателство. В крайна сметка по тази логика ще има и други, които ще бъдат ощетени. Ами хората в България, които имат от двата пола – няма да казвам как се наричат в обществото, те не фигурират. Дайте и тях да включим. Ами хората без едно ухо? Можем ли да изредим всички случаи?! В Закона ясно е казано: пол, раса, гражданство, другите неща, които са изредени, включително и други признаци. Защо ние се правим на по-големи, как да кажа, европейци ли, хуманисти ли от това, което реално в момента по Закон се позволява? Да, виждам, че тези транспонирания са предложени 2013 г., когато е управлявало

За ДПС е много важно в българските закони и в България всичко да бъде опорочавано и всичко да бъде псевдолиберално, защото тогава България е слаба, българите и българските партии са слаби, и те си правят каквото искат. Това е факт.

Благодаря, госпожо Председател. не е еднозначно. Има и Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на ВКС относно въпроса подлежат ли на доказване отрицателни факти, а тук променяме тежестта на доказване. Тъй като когато страната обосновава претенцията си с несъществуването на едно материално правоотношение, тя не следва да установява истинността на отрицателното си правно твърдение и не следва да носи тежест на доказване несъществуването на юридическите факти, които го пораждат, защото наистина е невъзможно да бъдат изчерпани целият набор от възможности и съвкупност от юридически факти, водещи по несъмнен начин до категоричен извод за несъществуването на този юридически факт. Тоест промяната на тежестта на доказване и в практиката, и в Гражданския процесуален кодекс, изобщо в гражданското правораздаване не е уредена еднозначно, но до този момент и съдилищата не допускат доказване на отрицателни факти. В тази връзка мисля, че така предложеният текст на Законопроекта би бил в колизия с практиката на съдилищата. Благодаря. Няма. Господин Нотев иска думата за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Струва ми се, че ако трябваше да има експертен анализ на така поставеното на Вашето внимание предложение, то той трябваше да бъде съпроводен с доклад на Комисията по правни въпроси. Виждате, че от самото начало изказванията засягат чисто правни спорове относно институти на правото, които са неотменно установени в съдебната практика и няма как да ги обръщаме толкова леко. На второ място, изпитвам известно неудобство, защото тук, в тази зала, от тази трибуна коментираме въпрос, който е съществено различен от злободневния политически въпрос. За пореден път сме изправени пред ситуацията – важният въпрос за обществото да се обсъжда отпред, на митинг на хора, които настояват за наша конкретна воля и решение по дадена точка от дневния ред на обществото, а ние да се занимаваме с неща, които в недоработен, незавършен вид се предлагат на нашето внимание. Това по-скоро, госпожо Председател, към начина, по който е разпределен Законопроектът. Имаше място и трябваше да премине през Правната комисия, защото, изслушвайки доклада на Комисията, поднесен от господин Велчев, аз намирам несъответствие в чисто правен аспект на неговите констатации, че тук сме изправени пред предложение да се измени единствено и само доказателствената тежест, прехвърлена на ищеца, без обаче да личи да личи дълбочината на промяната, която се предлага и която опира до други съществени въпроси в хипотезата на новопредложения текст на чл. 9, които създават основания за съществени резерви. Вижте за какво става дума при сравняването на сега действащия текст, който би свършил всички тези задачи и постигнал тези цели, за които говорим. Промяната в терминологията се очертава в промяната на три термина в текста – между стария и новия текст на чл. 9. В досега действащия текст се изисква ищецът да докаже наличието на факти, които предполагат дискриминация. Сега вече е достатъчно той само да ги посочи. Досега трябваше да имаме установени основания, заради които да имаме ясно обозначен предмет на делото, и позиция, която би могъл да заеме ответникът. Сега такова нещо няма и не се изисква. Досега трябваше да има направен извод въз основа на тези факти. Забележете, извод, нищо повече – не присъда, не акт, не влязло в сила съдебно решение. Просто извод. А сега е достатъчно предположение. Нима не сме се поучили от последиците от въвеждането на такава правна техника, примерно в Наказателнопроцесуалния кодекс, когато многократно вече сме виждали последиците от това – обосновано или основателно предположение, което нищо не значи, защото всеки разбира по различен начин основанията да предположи едно или друго. Досега се изискваше да се посочи, че е нарушено правото на този, който твърди, че е дискриминиран. Сега обаче, забележете – може да се коментира дали е нарушен принцип за защита от дискриминация. Принцип! Ние по конкретен казус влизаме в общ философски спор, бранейки принципи на правото, и то по всеки конкретен казус, с както вече отбелязах – с неясен предмет и с неочертани, недефинирани граници на конкретния спор. Защо твърдя, че въпросът е строго правно-технически? Защото в досега действащата уредба имаме пълноценна защита по всички въпроси, които се повдигат в Законопроекта по начина, по който ги поставят вносителите. Ние имаме Закон, който съобразно чл. чл. 3 защитава от дискриминация всички физически лица. Казано е в действащия текст. Чета действащия чл. 3: „Съобразно чл. 2 целта на Закона е да осигури на всяко лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането на възможностите за участие в обществения живот, ефективна защита срещу дискриминация”. Какво – транссексуалните престават да бъдат физически лица или са същества от друг биологичен вид? Ако някой го твърди, то това са вносителите на този законопроект. Извеждайки ги в особена категория, те ги дискриминират и обиждат. Забележете, аз не съзирам тук основания за производство пред Комисията за защита от дискриминация. Тук има техен представител. Как да направим така, че да излезем с чест от този капан, в който сме вкарани? Впрочем позицията на Партия „Атака” е последователна в отношенията както към Закона, така и към институцията, която е призвана да го изпълнява. Ние намираме това отделяне по съответен признак, посочен ясно в Закона, като негативен, като забранен признак за разделяне на човешкия вид и род, за посегателство към достойнството на хората и на гражданите. Това ще бъде наша последователна позиция, включително когато приемаме отчетите на тази Комисия, когато за пореден път ще заявим, че тя не върши никаква работа, че само харчи парите на данъкоплатеца. Но това са въпроси, които сме ги слушали и които предстои да бъдат казани. Впрочем сегашното твърдение и сегашната ни позиция е, че имаме Закон, който не се нуждае от корекция и допълване. Предложението не се дължи на въвеждане на терминологично равенство между изискванията на директивите, които са изброени, и това, което ни предлагат вносителите на закона. Ако е така, нека да направим някаква филологическа или каквато и да е експертиза, преводът да бъде ясен и конкретен, но твърдя, че тези находки, за които споделих пред Вас и които са правно-технически абсурд, няма как да се дължат на терминологични несъответствия, няма как да са въведени в такива директиви, с цялото уважение, а пък донякъде и с резерви към европейското законодателство и неговата приложимост на наша почва и на наша територия. Имаме тези норми, имаме тези закони, имаме изброени случаите, в които конкретни решения и актове не са дискриминация. Те са подробно изброени в чл. 7. В 19 точки е казано кое не е дискриминация. Би следвало Законът да може да бъде приложен в досега действащия му вид

Връщам се към мисълта си, че губенето на парламентарно време с разглеждането на тези предложения в недоработен, незавършен вид е един пасив, един негатив както за нас всички, така и за ръководството на Събранието. Настоявам за по-детайлен и по-задълбочен по-задълбочен прочит, за да видите с какво точно се опитваме да се занимаем под мотото „Европа така иска”. Този шаблон, това клише вече трябва да престане да служи като завеса, която не предполага задълбочено проучване, за да престанем да се водим

с учудване излизам на тази трибуна, имайки предвид това, което казаха тримата преждеговоривши, и това, което е записал вносителят – мисля, че беше господин Томислав Дончев – че законопроектът е разработен в изпълнение на ангажименти, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, а по-надолу конкретно са описани директивите, които изпълнява този Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Според мен предложеният Законопроект е една от необходимите стъпки за точното транспониране на антидискриминационното законодателство на Европейския съюз и нещо повече – за постигане в пълнота на целите на Закона за защита от дискриминация.

настоявах за това. За какво точно става дума? Далеч съм от мисълта да навлизам в юридическата дисекция и детайлизираното описване, както каза говорившия преди мен, по отношение на точното приложение на базата на точни преводи, на базата на точни изисквания от страна на Европейския съюз. Според мен Директивата предвижда облекчен доказателствен стандарт. Това се транспонира и в българския Закон в полза на жертвите от дискриминация.

наличие на дискриминация, след което тежестта се прехвърля на ответната страна, която следва да докаже, че не е нарушен принципът на равно третиране. Разбирам целта на тази Директива, разбирам и вносителя на Законопроекта – Министерския съвет. Целта е да се подобри положението на потенциалните жертви на дискриминация. Това е подход, който аз признавам, че осигурява по-справедливо равновесие между интересите на жертвите на дискриминация и интересите на ответната страна в съответното дело. Тоест това е така нареченото „правило за обръщане тежестта на доказване”. Обръща се посоката на търсене на доказателства. Досега ищецът привеждаше доказателства, че има основание за неравно третиране, а след като приемем този законопроект, ако го приемем, от тук нататък ответникът ще доказва, че принципът на равно третиране по отношение на определен казус не е нарушен. Това е европейски подход, който според мен и моята парламентарна група осигурява баланс между интересите на жертвата и интересите на ответната страна. И това поне в този аспект не бива да се оспорва. Що се отнася до чл. 4, ал. 1 на Закона за защита от дискриминация, там наистина изрично са регламентирани признаците, по които не се допуска дискриминация и неравнопоставеност. Признакът „пол” е също там, мисля, че е един от 19-те критерии. Сега приложното поле се разширява. Приемам аргументите на вносителя, като признакът „пол” ще включва и промяна на пола. Всичко това е с цел в съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз и според справка от миналата година, от 2014 г. няма страна – член на Европейския съюз, която да не е коригирала вътрешното си законодателство. По-нататък ще кажа защо убедено твърдя това. Това е положение, което трябва да подкрепим, независимо от консервативния, резервирания подход към темата, независимо, дори мога да кажа, от неприязънта на някои лица към

Трябва да констатираме, че светът очевидно върви напред в отношението и оценките си по тези въпроси независимо от нашата воля. Нашата воля е дали ще следваме този свят, или няма да го следваме. Когато споменах, че този Законопроект има своя история в българския парламент, миналата година, в рамките на Четиридесет и второто народно събрание аз докладвах този Законопроект в рамките на заседание. Изкушавам се да споделя своите спомени оттогава. Този Законопроект щеше да бъде приет и да бъде забравен още тогава. Сравнително безпрепятствено той мина на първо четене и във водещата Комисия, и в пленарната зала. На второ четене, за съжаление, този Законопроект показа нещо порочно за българския парламентаризъм, а именно, мога да го нарека, самоцелно и неконструктивно опозиционерство. На второ четене при прегласуване на последния параграф 47 народни представители от ГЕРБ, след като видяха липсата на достатъчно депутати от управляващото мнозинство, гласуваха „против” и „въздържали се” – общо 47 от тях, въпреки че е в изпълнение на европейската директива, въпреки проевропейския профил на партията.

тези опозиционерски страсти доминираха над желанието на вносителя. Друг е въпросът за аргументите на 11 народни представители от Коалиция за България тогава. Изкушавам се да коментирам тези причини и отражението им върху декларирания европейски профил на съвременна лява партия. Няма да го направя! Нямам нито вътрешна подкрепа, нито желание, нито причини за това днес поне. Само ще кажа следното. Един-единствен аргумент е достатъчен за подкрепа на този Законопроект, а именно пълноправното ни членство в Европейския съюз. Това членство повелява и в българското общество да няма атмосфера на нетърпимост към лица с различна сексуална ориентация. Нещо повече, плурализмът е в основата на съвременното демократично българско общество и този Законопроект повелява точно в тази посока такива императиви. и второто народно събрание, и сега ДПС беше и ще бъде последовател на съвременна либерална партия с ясна, неотклонна евроатлантическа позиция,

Господин Кърджалиев, от Патриотичен фронт не желаем да вървим към свят, в който не се зачитат обичаи, традиции, сватби, раждане на деца и така нататък. Мисля, че вече и в Европа доста от страните разбраха грешките си от последните години, когато насърчаваха подобни безумия. На мен ще ми е много интересно Вие да отидете при Вашите избиратели и да им обясните колко е хубаво промяната на пола, как трябва тази промяна на пола да влезе, включително в българските закони. Те ще Ви разберат предполагам, те не са консервативни. Те са либерали. Най-интересното, да Ви кажа за дебата, който беше в Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Тримата представители на ДПС подкрепиха този Законопроект с мотива – говорим конкретно, че трябва да фигурира промяна на пола

Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Кърджалиев. Ще съм кратък, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, погрешно сте разбрали. Прочетете протокола от заседанието на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Там не става дума за еволюция, а става дума за еволюция на човешката мисъл. Преди малко се опитах подробно да кажа за моето светоусещане по отношение на тези въпроси. Едно само се изкушавам да Ви кажа. Всеки човек в нашето съвремие си има своя мироглед, своите хоризонти. Когато те се стеснят, това става гледна точка. Колкото е по-тесен хоризонтът, мирогледът, толкова по-бързо се изработва гледната точка на един човек. човек. Съветвам и Вас, но това е апел и към всички в съвременния български парламент – нека да разширим хоризонтите си, нека мирогледът ни да не е толкова стеснен. Нека да разбираме тези теми от тази гледна точка, че, при условие че липсва плурализъм в българското общество, то няма право да бъде наречено и демократично общество. Благодаря. Благодаря Ви, господин Кърджалиев. Господин Чуколов има думата за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Казвам „дами и господа” с цялата условност, защото след приемането на това решение вече ще бъде узаконена смяната на пола в България. Казвате: „Така правели в Европа, дайте да направим така и в България”. Ами ние като Ви казваме какви са минималните доходи в Европа, какви са минималните пенсии в Европа, тогава казвате: „Ами то не може да стане така”. Хайде сега да използваме този Ваш прецедент, това Ваше говорене и просто да не приемем тази Директива от 2006 г. от Европейския парламент! Това, което трябва да знаем, е, че докато Европа прави гей паради „Ислямска държава” казва как ще превземе Европа и ще я ислямизира. С тази промяна, така както гледам от изказванията, е на път да бъде приета, просто ще позволим точно това. Вносителят е Министерския съвет. Помните в миналото Народно събрание също беше внесен подобен документ. Тогава благодарение на нас от „Атака” беше отхвърлен този законопроект. Беше отхвърлен!

„Ще оттеглим подкрепата си, ако той бъде назначен”. Излезте тук и кажете! Вашите лидери да излязат тук и да кажат: „Ако това бъде прието, ако тази перверзия бъде разрешена в България, ние ще оттеглим подкрепата, защото сме принципни”. Ако не го направите, ще бъдете обратното на принципни. Къде са Вашите съпредседатели? В момента с Горанов се уговарят какво да направят да бъде приет този милиарден заем, за който ще говорим след малко. Какво всъщност представлява това ние да се съобразяваме с всичко, което ни се налага от Европа? Точно да рушим нашите ценности и християнски, ако щете и мюсюлмански ценности. В Корана пише ли нещо за транссексуални? Не вярвам да пише в Корана. Какво ще се случи, когато приемем тази поправка и всъщност който каже лоша дума срещу транссексуалните, ще бъде подложен на тези удари, на това унижение да отиде в Комисията по дискриминация и да се обяснява какво всъщност е искал и какво не е искал. Представете си следната ситуация: отива един репортер при свещеника

Призовавам Ви да не допускаме това нещо. Да не допускаме да се получи така, че тази тенденция, която имаме в Европа и България да продължава. Гей паради се правят всяка година в България. България. От Патриотичния фронт пак ще Ви спомена – излезте с реплика и ми отговорете, ако прецените. Вие се заявявате срещу тези перверзии. Вашият представител в Правната комисия – Христиан Митев се казва, отхвърля предложеният законопроект от „Атака” да не се състоят гей паради по улиците на България. Сега ще прочета какви са му аргументите: „Това е прекалена мярка, защото гей парадите не представляват обществена опасност”, каза представителят на НФСБ Христиан Митев на Правна комисия на 23 януари 2015 г. Излизате тук, хубаво, громите от тази трибуна, в същото време подкрепяте правителството, което пък внася тези неща в парламента. Това е лицемерие и Вие го знаете. Моят призив към вносителите, които са там, в дъното на залата: излезте тук на трибуната, и просто кажете следните думи: „Оттегляме този законопроект, защото той противоречи и на християнските ценности, противоречи на правото”, както колегата ми Явор Нотев тук прекрасно разви тази правна аргументация. Оттеглете го и просто забравете за този законопроект. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви уважаеми господин Чуколов. Реплики?

Радвам се, че в сегашното изказване поне прозвуча ясно факта, че те са били част от предишното управление, заедно с ДПС и с БСП, нещо за което публично отричат, че се разграничават в публичните си изяви. Това, което обаче беше заявено от нашия представител едва ли има нужда от някакво тълкуване. Ние, за разлика от Вас, господа от „Атака”, не сме хора, направени от щампи.

В края на краищата ние сме хора, влезли с ясни идеи и мисля, че ги реализираме добре. Ако имахте поне грам отговорност, първо, когато гласувахме дневния ред, Вие, които бяхте в залата, щяхте да гласувате за отлагането на дебата за заема. Нали така? Не го направихте. Пак има някакви игрички, пак се договаряте с някого.

дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. Виждам, че държите на опорните си точки с кого била „Атака” в управлението, с кого – не. Вие подкрепихте това правителство. В предното правителство „Атака” гласува „против”. Но щампите толкова са наложени, че предпочитате да вярвате на това, което Вашите медии казват, а не на това, което всъщност се случи в тази зала.

Няма. Закривам дебата и преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация с вносител Министерският съвет на 18 декември 2014 г. Моля, гласувайте.

Гласували 104 народни представители: за 67, против 24, въздържали се 13. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте за прегласуване, господин Чуколов.

Господин Председател, моля да подложите на прегласуване. Колеги, напомняме Ви: това е важен въпрос. Ще трябва да давате отговори и пред избирателите, не само пред ръководителите си на парламентарни групи, а и пред избирателите. Затова помислете.

Режим на гласуване

следващата точка от дневния ред:

да променя това гласуване!

Системата е отчела гласа на господин Явор Нотев. Той има възможност да заяви за стенограмата, че не е гласувал по този начин. Как е отчетен гласът на господин Нотев? Няма логика господин Нотев да е гласувал „за”, след като изрично заяви, че ще гласува „против”. Господин Нотев, заявете само за стенограмата как сте гласували.

Уважаеми колеги, ясно заявих позицията си на народен представител, на юрист и на гражданин. Няма как да се приеме, че аз съм сменил, благодарение на протеклите дебати своето виждане. Гласувах категорично „против” и двата пъти – и при прегласуването.

Моля квесторите да поканите народните представители в залата. Засечете времето на госпожа Йорданова, без карта политика относно Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс

000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г. и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., № 502-02-3, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 2015 г. На заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Владислав Горанов – министър, Карина Караиванова – заместник министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсултство”. Законопроектът беше представен от господин Горанов. Целта на подписаните договори е създаване на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като в тях се регламентират задълженията и взаимоотношенията между отделните страни, респективно бъдещото организиране и издаване на емисии на държавни ценни книжа в рамките на програмата. Средносрочната програма предоставя на Република България като емитент възможност за прилагането на гъвкавост при избора на структура на финансирането по отношение на пазари, инструменти, валути и срочност, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране. Договорите, с които се създава средносрочната програма, поставят няколко ограничителни параметри на дълговите инструменти, които могат да бъдат издавани по тази програма. Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет на Република България. Предвижда се максималният матуритет на книжата, които ще се издават, да бъде до 30 години. За нуждите на ратификационния процес и каквато е наложилата се практика, в документацията е посочен и максимален лихвен процент на облигациите в размер до 10 на сто, което значително надхвърля текущите лихвени нива по българските облигации. Същото се прави с цел да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации. Фиксираните максимални стойности на параметрите на средносрочната програма, предвидени в документацията, могат да бъдат променяни единствено след предварителна законова санкция на Народното събрание. Конкретното структуриране на бъдещите транзакции по средносрочната програма (матуритетна и валутна структура) ще бъде осъществено по време на маркетинговия процес, след получаване на информация за инвеститорското търсене на българския суверенен дълг и ще бъде съобразено с погасителния профил на дълга. Средствата, получени от реализиране на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари чрез пласиране на бъдещи емисии облигации, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, „против” – 3 народни представители и „въздържали се” – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България

Ваня Вачева – началник на отдел в същата дирекция, Дамян Стайков – началник на отдел в същата дирекция, и Владимир Джорджов – главен експерт в същата дирекция. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване за допускане в залата.

Процедура по прегласуване.

Благодаря Ви,

(Атака): Благодаря Ви, госпожо Председател. Предлагам прегласуване, защото в противен случай нищо чудно обществото да си помисли, че някоя партия се е разбрала – при тези совалки, които се правеха между парламентарните групи – и е обърнала вота си. Ако искате от тук насетне навънка постоянно да се чува и да звучи как ни загробвате и как всички новородени ще плащат по 10 хиляди, които са родени през следващите три години,

Успяха ли всички да гласуват?

Благодаря Ви. Процедура – господин Миков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В началото на заседанието от името на БСП лява България имахме предложение, което не се подложи на гласуване – приехте го

Няма такова процедурно предложение, предвидено в нашия Правилник. Премиерът е уведомен, лично съм информирала ръководствата на всички парламентарни групи. Доклад на Комисията по бюджет и финанси... (Реплика от народния представител Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С доклада, който беше изчетен от нашата Бюджетна комисия, бяха подведени народните представители. Аз ще Ви прочета три изречения от заседанието, които ми бяха предоставени от Бюджетната комисия. Те касаят как е гласувано за предложението за одобрение или неодобрение. Цитирам: „Освен колегите от Патриотичния фронт, при мен има писмена молба от господин Владислав Николов, който е в невъзможност да участва в момента и заявява как ще гласува по дневния ред, гласува „за”.

„Председател Менда Стоянова: Господин Гечев, признавам гласа на господин Търновалийски, така както Вие ще гласувате. Все едно и той е гласувал.” Точка!

Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и

и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., № 502-02-3, внесен от Министерския съвет на 9 февруари 2015 г. На извънредно заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по външна политика разгледа посочения по-горе Законопроект. Мотивите на вносителя бяха представени от министъра на финансите Владислав Горанов. Целта на подписаните договори е основаване на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като в тях се регламентират задълженията и взаимоотношенията между отделните страни, респективно бъдещото организиране и издаване на емисии на държавни ценни книжа в рамките на програмата. Средносрочната програмата предоставя на Република България като емитент възможност за прилагането на гъвкавост при избора на структура на финансирането по отношение на пазари, инструменти, валути и срочност, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране. Договорите, с които се основава средносрочната програма, поставят няколко ограничителни параметри на дълговите инструменти, които могат да бъдат издавани по тази програма. Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет на Предвижда се максималният матуритет на книжата, които ще се издават, да бъде до 30 години. За нуждите на ратификационния процес в документацията е посочен и максимален лихвен процент на облигациите в размер до 10%, което значително което значително надхвърля текущите лихвени нива по българските облигации. Същото се прави с цел да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации. Фиксираните максимални стойности на параметрите на Средносрочната програма, предвидени в документацията, могат да бъдат променяни единствено след предварителна законова санкция на Народното събрание. Договорът за дилърство, договорът за агентство и актът за поемане на задължения подлежат на ратифициране от Народното събрание на основание на изричната разпоредба на чл. 68 и чл. 69 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и във връзка с чл.

бъдещи емисии облигации, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв.

Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето

осигуряване на ресурс за харчене, нека да бъде тук, в залата, за да обясни за какво точно ще бъдат харчени пари.

Правите процедура за отлагане, без обаче да обвързваме с пристигането на министър-председателя. Правите процедура за отлагане на разискванията по дебата. го. За кога отлагаме дебата? Какво Ви е предложението? Какво предлагаме, кажете?

Господин Председател, уважаеми колеги! Използвам възможността за процедура по начина на водене. Направих предложение залата да гласува отлагане на дебатите. Моля да подложите на гласуване така направеното предложение. Благодаря Ви. Отлагане на дебатите? Добре. Гласуваме предложението за отлагане на дебатите.

Прегласуване – господин Янков, единствено, ако някой не е успял да гласува. КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, колеги! Правя процедура за прегласуване, тъй като явно има проблем с пултовете. Има проблеми с колеги, които не са могли да гласуват. Най-вероятно ще стигнем и до процедура, в която ще искаме поименно гласуване след приключване на дебатите, тъй като има присъстващи колеги, на които не се отчита гласът им. Процедура по прегласуване.

Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Господин Гечев, заповядайте. (Реплики от ГЕРБ Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Темата е достатъчно сериозна, за да погледнем професионално на проблем, касаещ вземането на заеми за 16 млрд. лв. Уважаеми колеги, ние от „БСП лява България” имаме няколко конкретни възражения срещу това предложение. Кои са те? Първо, категорично считаме, че е нарушение на Конституцията и на Закона за бюджета това, че господин министърът на финансите, без да му е даден мандат, на 6 февруари тази година е подписал не въобще споразумение, в това няма проблем, за консултантски услуги и посредничество, а това, че във въпросното споразумение и в предложения закон фигурира числото даже не „до”, а „8 млрд. евро”.

дългът се определя за всяка отделна година, както гласувахме за 2015 г. Като дойде 2016 г. ще гласуваме за дълга 2016 г., съответно 2017 г. – първо. Второ, освен че това е нарушение на Конституцията и на закона, ние имаме един сериозен проблем. Уважаеми колеги, задавам риторичен въпрос: нормално ли е в Бюджетна комисия да влиза предложение за 16 млрд. лв. външен заем, без Министерството на финансите да представи няколко таблички, в които да пише за какво ще бъдат използвани парите в съответни дати, как ще бъдат използвани тези пари точно, кой ще ги харчи и какви са очакваните резултати, при каква лихва точно се очаква да бъдат сключени съответните заеми. Няма нито дума в договора за това какви са комисионните на посредниците. Няма нито една дума за това как са избрани посредниците. Искам да напомня, че определянето на посредници за вътрешния дълг става с разпореждане от министъра на финансите и го има в интернет страницата още от господин Орешарски; как се подбират посредниците за вътрешния дълг. Въпрос: има ли на сайта на Министерството на финансите? Ние, народните представители, чули ли сме как са избрани тези четири банки? Не сме. Тоест, в някаква късна доба някъде някой се е договорил как ще бъде сключен този договор и при какви комисионни. Ние имаме правото да знаем какви са комисионните и би било много интересно как те ще бъдат разпределени, тъй като сумата е огромна. Става дума за 16 млрд. лв.

Такива решения са вземани и от други правителства, но не за такива огромни заеми. Нормално ли е, уважаеми колеги, министър на икономиката, министър на труда и вицепремиер, и други министри да научават от медиите, че собственото му правителство, част от него, някъде е решило да взима заем от 16 милиарда. И това беше потвърдено от ръководителите на съответните партии. Следователно, ние се натъкваме на един изключителен прецедент – зад гърба на парламента, без оторизация, зад гърба на собственото правителство

Няколко конкретни данни, за които стана дума. Уважаеми колеги, като прегледахме данните, които се предлагат в новия вариант на правителството за външен заем от 16 милиарда – само външен заем, и прогнозата, която беше направена в бюджета преди месец и половина за 2015 г., уважаеми колеги, какви са причините за няколко седмици прогнозата да бъде толкова песимистична за 2015, 2016 и 2017 г.? Разликата в числата – това, което искате да вземете като външен дълг и това, което е заложено в прогнозата на самото Министерство на финансите преди един месец и половина половина – е около 5 млрд. лв. Откъде идва разликата? Уважаеми колеги, е, няма как, все пак народните представители са ходили на някакво училище, не може да е уреден дългът 1,7 млрд. лв. в бюджета със заем от 2014 г., включени в заплащането сега – на 15 януари. Може би е техническа грешка, че близо 2 млрд. лв. Вие не сте ги броили. Второ, защо не сте броили 1 млрд. лв., които сме дали на Първа инвестиционна банка? Те не са дадени завинаги. Те са дадени с временни цели и тези пари трябва да бъдат върнати. Къде са реформите на кабинета и обещанията, че ще се повиши събираемостта на данъците? Няма такива ефекти в бюджета. Къде са допълнителните приходи в бюджета от заложените прогнози за икономически растеж? Няма такива. Следователно, от тази гледна точа, ние нямаме никаква убедителна информация, че този огромен дълг трябва да бъде поет от българския народ. Освен това ние не знаем до 30 години кога ще бъде падежът на този дълг. Виждам, че министърът на финансите колегата Горанов казва, че има голямо струпване на дългове 2016-2017 г. Ами, Вие сега ли го видяхте, колеги? Какво правихте толкова месеци? изведнъж една сутрин към 10,30 ч. разбирате, че има струпване. Това го знаят поне 200 експерти в България и няколко стотин експерти от международните финансови институции и търговските банки. И защо трябва да струпваме плащането на дълга в тези години? Вие казвате, че ще използвате тези средства, за да изкупувате обратно стар дълг. Обърнете внимание, това е много важен аргумент, който в момента ще разбия много лесно. Защо? Уважаеми колеги, ако е вярно, че Вие ще плащате стар дълг, нали по данни на БНБ към 31 декември външният дълг е 7 млрд. евро?

Така че това е абсолютно неприемливо. Втори много важен аргумент. Ако Вие, колеги, изплащате стар дълг, аз Ви задавам следния елементарен въпрос от аритметиката. Само допреди една година и половина делът на държавния дълг на България в брутния вътрешен продукт беше 17 – 18%. Заложили сте го в прогнозата – 27,4, първата за 2015 г. За 2017 г. изведнъж се появява това, което искате – 32%! 32%! Извинете, ако е вярно, че Вие ще плащате стар дълг, то би трябвало този процент в брутния вътрешен продукт да намалява, най-малкото – даже да не се променя брутният вътрешен продукт, да има нулев икономически растеж! Някой лъже! Следователно ако е вярно числото, че Вие ще надхвърлите 30% от брутния вътрешен продукт, значи Вие лъжете, че ще плащате стар дълг! Ако не лъжете, трябва да обясните някакви нови формули в аритметиката и в обслужването на дълга. Така че това е абсолютно неприемливо! Също така искам да кажа за сведение на някои колеги, които обикалят телевизиите и говорят за бюджетни дефицити. Уважаеми колеги, през последните 40 – 50 години има само 3 – 4 страни по света, износителки на петрол – Саудитска Арабия, Норвегия, Обединени арабски емирства, които имат бюджетен излишък. Отворете статистиката! Съединените щати, най-развитата пазарна икономика от 50 години, пет години има излишък – 45 години има бюджетни дефицити. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в последните 40 години има отрицателен бюджетен баланс – дефицити. Разбира се, това не означава, че дефицитите трябва да бъдат 10, 15 или 20%, каквито са в страни в криза. Не е ли закономерност в Европейския съюз и принцип, че бюджетните дефицити трябва да са до 3% от брутния вътрешен продукт? Ние казваме, че е неразумно, да не кажа по-силна дума. Целият свят, развити и развиващи се страни поддържат разумни, ниски дефицити, които стимулират икономиката! Друг е въпросът за какво се използват парите. Затова ние питаме: ако ще има дефицити, за какво ще бъдат използвани тези средства? Не е маловажно да кажем нещо много важно. Следователно от тези данни, които Ви изнасям по страни, няма нищо страшно в дефицити до 3%. Страшното е, когато тези дефицити не се използват за стимулиране на икономиката, какъвто е нашият случай. Уважаеми колеги, не само че се удвоява българският дълг, не само че се нарушават Конституцията и законът, най-страшното е, че тези пари не отиват за инвестиции в българската икономика! Не е посочен нито един лев, който отива за нови работни места чрез публично-частно партньорство, за намаляване на безработицата, за динамизиране на икономическия растеж! Чакайте, уважаеми колеги, какво става в нашата страна? Вие искате удвояване на държавния дълг с това главоломно число и залагате мижав икономически растеж от 0,8! Значи някой иска да няма никакви реформи, никакъв икономически растеж, но да си купи политическо бъдеще с милиарди левове в следващите години! Излиза, че някой иска да се представи добре на предстоящите общински избори и на президентските, а след това българския народ кучета го яли! От „БСП лява България” без информация за какво ще бъдат използвани парите, с лъжите в цифрите за какво ще бъдат използвани парите, в нарушение на закона и с това, че парите не отиват до българския производител и неговите трудови ръце, ние не сме съгласни и категорично ще гласуваме „против”! Благодаря Ви. Господин Валери Симеонов. Обявявам 30 минути почивка.